Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Jurković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. **Jurković, Dražen** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, prijedlogom izmjena i dopuna ovoga zakona redefiniramo visinu izdvajanja obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koja su osiguravajuća društva obavezna izdvajati u državni proračun na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja u visini 10%. Ministarstva zdravstva u proteklih 6 mjeseci uvidjeli smo da su prihodi na ime obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti 2,5 milijarde kuna, što bi značilo da dosadašnja visina izdvajanja od 10% bi bila negdje na razini 250 milijuna kuna, a troškovi neposrednog i posrednog liječenja od posljedica nesreća nesreća su negdje oko 180 milijuna kuna. Dakle, prijedlogom ovoga zakona smanjujemo stopu izdvajanja sa 7 na 10%. Druga izmjena koja se podnosi u ovome dijelu zakona je ta da su osiguravajuća društva obavezna uplatiti istu premiju do 10. do 10. u mjesecu. To dosadašnjim zakonom nije bilo definirano i od 17 društava registriranih za osiguranje od automobilske odgovornosti, svega 4 su redovito uplaćivala ovu premiju, dok su 3 društva uplatila djelomično, a 7 nije. Dakle, od 85 milijuna kuna kojih smo do 30.6. trebali oprihodovat na ime ovoga zakona, državni proračun Republike Hrvatske je oprihodovao 40 40 milijuna kuna, dakle 85 milijuna kuna na ime ovoga zakona nije oprihodovano, stoga smo poboljšali mehanizam naplate ove premije. Isto tako, predvidjeli smo i sankcije, kako za osiguravajuća društva tako i za odgovorne osobe u osiguravajućim društvima i sankcije su predviđene od 500 tisuća do milijun kuna, ukoliko se ne poštuju rokovi uplate ove premije za osiguravajuća društva, a od 30 do 50 tisuća kuna za odgovorne osobe. Isto tako, ovim zakonom se predviđa da se liječnička povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zamijene ovlaštenim doktorima, odnosno kontrolorima sve u svrhu neposrednog, boljeg i korektnijeg kontakta sa našim osiguranicima i sa pacijentima. Također, ovim zakonom se osigurava i plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za zdravstvenu zaštitu u svezi medicinski potpomognute oplodnje, osigurava se plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupno liječenje kroničkih kroničkih psihijatrijskih bolesnika te plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za primarnu laboratorijsku dijagnostiku. Također, jedna bitna promjena da se radi provedbe informatizacije u zdravstvenoj zaštiti, a vi znate da je u tijeku projekt Ministarstva zdravstva, dakle informatizacije primarne zdravstvene zaštite u visini od 55 milijuna kuna gdje bi u tijeku ili u roku godinu dana trebali dobiti primarnu zdravstvenu zaštitu ili kolokvijalno smo taj projekt nazvali liječnik bez papira, dakle trebali bi imati primarnu zdravstvenu zaštitu bez uputnica, bez recepata i bez zdravstvenog kartona. nužan preduvjet je promjena zdravstvene iskaznice ili uvođenje pametne kartice gdje će na zdravstvenoj iskaznici dakle biti svi podaci o tome pacijentu. će koštati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 80 milijuna kuna i s obzirom na situaciju, s obzirom da smo rebalansirali gotovo 3 milijarde, Ministarstvo zdravstva predlaže da se za uvođenje ove nove iskaznice uvede i participacija i visina participacije od naših osiguranika. Ja se zahvaljujem. To bi bilo sve. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Zdravstvo i socijalnu skrb? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite.

a inače u ovom Visokom domu o zdravstvu i zdravstvenim potrebama je bilo uistinu dosta govora. Ako se sjetimo samo prosinca prošle godine, onda je sve jasno. O zdravstvu i potrebama u zdravstvu je uistinu bilo puno dakle govora, ali u svakom slučaju bez obzira na raspravu, ostaje temeljni cilj, a to je prvo financijska konsolidacija zdravstvenog sustava, a drugo je osigurati visoki stupanj dostupnosti i kvalitete zdravstvenog sustava, pa usput budi rečeno da je dostupnost i kvaliteta prema mjerilima Svjetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji na visokom 33. mjestu. Pa ako ovih dana pratimo da u Americi evo gdje gledamo svi 47 milijuna ima zdravstveno neosiguranih osoba, to dovoljno govori samo za sebe. Pa je dobro potrebito možda se prisjetiti malo tog opsega prava koji imamo u našem obveznom zdravstvenom osiguranju. To je prvo pravo na zdravstvenu zaštitu i drugo, pravo na novčane naknade. U ovom pravu na zdravstvenu zaštitu, znači pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, pravo na ortopedska pomagala, stomatološku, malo da samo ponovim, stomatološka pomagala, dakle, zaštita žena i trudnica, hemodijalizu i mnoge druge. Meni posebno pada na pamet kućna njega koja je nekako nepravedno zapostavljena ja bih rekao u zadnje vrijeme jer svakako na neki način unaprjeđuje kvalitetu življenja osiguranika, ali isto tako skraćuje i troškove u zdravstvu. Pa evo, ona se primjenjuje naravno i kod nepokretnih bolesnika, kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja, poslije operativnih zahvata i u terminalnoj fazi, vrlo značajna za boljitak zdravstva i mislim da u tom dijelu doprinosi. No naravno da ovako visok opseg ima i svoju cijenu koštanja, pa evo, potrebno je osigurati sredstva, a dobro je ponoviti i to da je znači prihod obveznog zdravstvenog osiguranja su doprinosi osiguranika, doprinosi poslodavca, doprinosi za nezaposlene, doprinosi drugih obveznika plaćanja, doprinosa utvrđenih ovim i drugim zakonom, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, prihodi iz državnog proračuna, prihodi od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih osoba, prihodi od dividendi, kamata, itd. od ukupnog prihoda, ali i ovo deseto koje je baš i predmet izmjena. Dakle prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti o čemu je govorio gospodin državni tajnik. tu je prema važećem zakonu tih 10% koje bi bilo, ako se govori o te automobilske odgovornosti 2 i pol milijarde se na razini godine ubere, 10% bi bilo izvanredna svota, to je 250 milijona. E bilo bi dobro kada bi se to i realiziralo. Ali kao što smo čuli od tih osiguravajućih društava 4 su samo u potpunosti izvršile, 7 djelomično, 7 ništa, a troje djelomično. Dakle, vrlo malo i u tim okolnostima se došlo dakle da bi se išlo na ovih 7% koje bi trebali do 10. u mjesecu. Time bi se skupilo 218 milijona, a zato nam je, dakle garant je članak 14. koji kaže kaznene odredbe prema društvima i prema odgovornim osobama koje bi nam jamčile da dođe do realizacije dakle tih sredstava. To je svakako bitna novina. Drugi momenat smo isto tako čuli da je dakle uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja članka 14. da se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za zdravstvenu zaštitu u svezi medicinske oplodnje. To je drugi. I onaj treći momenat koji smo čuli isto tako zdravstvene iskaznice osigurane osobe, to je one tzv. pametne kartice. To je daljnji nastavak i informatizacije zdravstvenog sustava koji će naravno unaprijediti taj dio, dakle i ubrzati itd. Na jednom mjestu će biti, a vodi ka krajnjem cilju, dakle doktor bez papira, ono o čemu je govorio ministar prije kratkog vremena. Četvrti momenat je koji je vrlo bitan, a to je da dakle Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje zdravstvenih usluga za primarnu zdravstvenu laboratorijsku dijagnostiku. dostupnosti, glede dostupnosti naime velika većina timova primarne zdravstvene zaštite je uvela već i na neki način rad i tu uzima uzorke za laboratorijsku dijagnostiku, no međutim pravilo je probleme. Naravno naplata toga dijela i u tom dijelu će ovim rješenjem biti zasigurno olakšan taj momenat i zasigurno će daljnju dostupnost jer je to jako dobra, imam i osobna iskustva, jako dobar doprinos za te osiguranike. I ovaj još jedan momenat, ono peto, a to je glede kroničnih psihijatrijskih bolesti. To smo isto tako čuli. Na žalost u novije vrijeme veliki problem, javnozdravstveni problem su kronične psihijatrijske bolesti koje su, usput budi rečeno, najveći potrošak bolničkih dana je baš iz psihijatrijskih bolesti. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti isto tako je broj, porast je dakle tih bolesnika koji dolaze radi tih potreba u posljednje vrijeme i u tom dijelu zasigurno će i to pomoći. Dakle sve ove mjere će unaprijediti svakako zdravstveni sustav koji je eto u tim aktivnostima ide naprijed i držim da ćete ga svi podržati. Hvala vam lijepa. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon, i kolege. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon, radi se o manjim izmjenama i usklađivanjem sa nekim zakonima, između ostalog i sa Zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji koji smo nedavno imali na dnevnom redu. Ono što sam samo želio upozoriti državnog tajnika u članku 2. spominjete ovdje u tekstu medicinska oplodnja. Nedostaje riječ potpomognuta. Vjerojatno ste to primijetili, to morate ispraviti, jer ako prihvatimo ovaj tekst, onda smo napravili grešku. Ne postoji medicinska oplodnja. Medicinski potpomognuta oplodnja moralo bi stajati. Apsolutno. je i medicinska oplodnja. Ne postoji. A i zakon se zove tako. Dobro, ok. Zakon se krivo zove kolega, morate to ispraviti to je smiješno. Taj izraz ne postoji. Ne postoji medicinska oplodnja. Je li to …/Govornik se ne razumije./… oplodnja, je li to oplodnja u epruveti, je li to ne znam što, ali medicinska oplodnja ne. Prema tome to ispravite gospodine državni tajniče što prije u naslovu samoga zakona, ako se tako na žalost zove. Ono što nam niste objasnili, sad smo i djelomično čuli od kolega iz kluba HDZ-a zašto je to, ovo smanjivanje izdvajanja sa 10 na 7%. To nije obrazloženo dobro. Čuli smo da neki su, a neki nisu plaćali. Da li to znači ako ne platim porez da ćete mi smanjiti porez? Da li je to popuštanje pred nasiljem, nepoštivanjem zakona, ne razumije./… zakona itd. To morate nam pojasniti. Tu zaista ovim odgovorom, onim obrazloženjem koji smo maloprije čuli sigurno ne možemo biti zadovoljni. Ono što nas dalje malo zabrinjava je činjenica da je ovaj zakon uletio na ovu izvanrednu sjednicu u paketu tzv. antirecesijskih zakona, pa pitam državnog tajnika da li možete vi na bilo koji način povezati ovaj zakon sa antirecesijskim mjerama hrvatske Vlade. Ja vas stvarno molim da to učinite, jer je pomalo besmisleno na ovaj način uvlačiti zakone koji nikakve veze nemaju sa razlogom zbog kojeg smo se sastali na izvanrednoj sjednici, sa ogromnim problemima koje imamo u hrvatskom društvu, da nismo mogli pričekati redovnu sjednicu, to nam uistinu nije jasno. sve ostalo, čuli smo obrazloženje, slažemo se i da ove sankcije budu veće, slažemo se da se uvede financijski red, slažemo se sa onim što ste rekli u uvodnom izlaganju, ali dajte nam još nekoliko ovih dodatnih obrazloženja. Hvala. Klub zastupnika nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Nisam se mislila javiti na ovu temu, jer Klub nacionalnih manjina podržat će zakon, ali upravo postoje ovdje nejasnoće i upravo me je kolega Dorić na neki način isprovocirao da i ja postavim neka pitanja. Naime, jasno je da smo vrlo često u donošenju instant zakona, odnosno zakona na brzinu griješili, jer je ovaj zakon ponavljamo nakon 6 mjeseci upravo u onom dijelu gdje je nemoguće ubrati određene prihode, gdje nismo unijeli sankcije. Međutim bojim se i da način definiranja sankcija koje je ovdje i kazne od 500 do milijun kuna, neće zasigurno riješiti sve. Što ako se bude ponavljalo? Odnosno budući da su kazne manje od iznosa koje treba platiti, mi smo zaista sa kaznama ovdje unijeli kazne relativno male. Mislim da je trebalo unijeti kaznu i za ponavljače. Mi vrlo često i vrlo rado zatvaramo radnje obrtnicima itd. ako ne uplate jedan mali iznos poreza. Zašto nismo ovdje išli da ako se ponovi da osiguravajuće društvo ne uplaćuje sredstva, da zaista kazne i sankcije budu nešto veće, odnosno da predmnijevaju i određeno da da kažem prijetnje obavljanja te djelatnosti koje jesu ako se ponavlja. Drugo što ovdje nismo odgovorili. Ovdje je vrlo jasno rečeno da su 4 društva uredno plaćala onih 10%, da su tri društva uplatila samo samo djelomično, odnosno samo za prvi mjesec, a kasnije su se pitali, ako ne plaća onih sedam zašto bi plaćali. Što će biti sa tim sredstvima? Hoće li oni biti dužni pošto je zakon dok ne stupi ova izmjena, na snazi za 10%. Hoće li oni biti dužni uplatiti tih 10% ili ćemo im to jednostavno oprostiti? A ovi koji su platili, platili su. Hvala. Jer su potpomogli proračun. Mislim da je to trebalo biti isto tako ovdje itekako definirano. Vrlo često naime propuštamo prilike neke stvari reći do kraja. S druge strane ja sam pogledala u obrazloženje, kaže "ocjena sredstava potrebnih za provedbu predloženog zakona". Već ovdje kako je to obrazloženo, vidi se da je rađeno na brzinu, da se ne vlada činjenicama, jer rečeno je trebalo je ubrati 200 tisuća, stopa se smanjuje, ali će se ubrati više itd. i neće biti potrebno dodatnih sredstava. Ja vas molim da takve greške koje dolaze dolaze u Saboru bez obzira što to nije tekst zakona, već je obrazloženje da bi se trebalo ipak malo bolje potruditi kako zaista ne bismo to ponavljali. Nadalje, primjedba. kaže se da se praktički da se Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno da su osiguravatelji tom zavodu trebali uplaćivati tih 10%, da je to procijenjeno kako bi se normalno potrebna sredstva za naknadu za liječenje stradalih u automobilskoj nesreći. Na temelju čega se to procijenilo? Prvotno ranijih godina uplaćivalo se cca 2,5%, odnosno prošle godine i stupanjem na snagu sa 1. 12. predvidjeli smo 10%, očito napamet, jer je već za 6 mjeseci rejteriramo za 7% i kažemo da će to biti dovoljno. Mislim da je u obrazloženju trebalo dati barem koliki su ti troškovi liječenja onih koji su stradali u tim prometnim nesrećama kako bismo mi zaista znali kako su to barem približna sredstva i ovih 7% koja se uplate i da to neće biti onda moguće sutra rušiti na Ustavnom sudu, jer osiguravajuća društva, možete pročitati prijete kako će rušiti ustavnom tužbom. Prema tome, ako bi to bili stvarni troškovi, ako bi iza toga taj podatak stajao, ako se to donosi na temelju ipak nekakvih pokazatelja, pitanje da li to netko može rušiti. Ovako opet samo pogađamo to je 7%, pa možda tih 218 218 milijuna koliko bi se trebalo ubrati bude dosta. Ali kažem ostajete nam dužni odgovor što je sa onom razlikom koja je trebala biti uplaćena u privih 6 mjeseci? Jeli to obveza? Kako ćemo ju naplatiti? Itd. Možda bi zaista i ubuduće trebalo kvalitetnije prijedloge nama dostavljati ovdje, jer svakih 6 mjeseci ići na popravni, mislim da to daje lošu sliku ovom Domu, lošu sliku nama zastupnicima, a onda se to referira na probleme i na normalno financijsko stanje koje rezultira ne naplatama određenih da kažem poreza, određenih dadžbina koje su pojedina društva obaveza uplatiti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo kolega prije mene su vrlo detaljno obrazložile ovaj prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona. Osobito evo vrlo pozitivno i veselo kolega Milinković. Pa ja neću sada ponavljati sve detalje o doprinosu, odnosno o prihodu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koji se regulira ovim izmjenama i dopunama. Dakle, nova stopa od 7% trebala bi biti pozitivnija nego ona iz dosadašnjeg prijedloga zakona. Međutim, reći ću kratko samo da bih se mogla složiti sa kolegicom kada je rekla da bismo trebali naći načina kako ona osiguravajuća društva koja u prvih 6 mjeseci nisu podmirila svoju obvezu ili su je djelomično podmirila da ipak svoju obvezu ispune. Ja ću evo kratko reći ono što mene posebno veseli da je došlo do promjene u ovom zakonu u članku 37. gdje je bilo predviđeno do sada da osiguranik koji je ispunio uvjete za starosnu mirovinu u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme bolovanja, već na teret sredstava poslodavca itd. Mnogi poslodavci evo i meni su se obraćali da se vjerojatno potkrala greška kada smo donosili cijeli paket zdravstvenih zakona. I zato mi je posebno drago da se ovo sada ispravlja na način da se u članku 37. mijenja, odnosno da se kaže da osiguranik koji je navršio 65 godina života i 20 godina staža osiguranja na temelju nesamostalnog i samostalnog rada. To je pozitivna promjena, osobito još iz razloga što se evo na ovaj način izjednačavaju žene sa muškarcima što evo do sada nije bilo. Podržat ću donošenje prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Evo ga ja ću se nadovezati na raspravu uvaženog kolege Dorića i gospođe Čuhnil pa ću pokušati pomoći u objašnjenju ove situacije koje ste vi primijetili a budući da sam član Odbora za zdravstvo ja ću vam doslovno pročitati naš zaključak u vezi te situacije. Kaže ovako "Korisno je rješenje da se postotak izdvajanja od naplaćene funkcionalne premije od obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti smanji sa 10 na 7%. Time je postotak izdvajanja usklađen kaže sa stvarnim troškovima zdravstvene zaštite ozlijeđenih u prometnim nezgodama. upozorenje je da je nedopustivo da društva za osiguranje nisu podmirila svoje zakonske obveze na način i u rokovima kako je to zakonom predviđeno. Uz smanjenje postotka članovi odbora stoga podupiru i odredbu kojom je utvrđen rok za mjesečno izvršenje obveze kao i kaznene odredbe za njezino neizvršavanje. Ministarstvo financija", znači sad dolazi na red Ministarstvo financija "treba poduzeti sve potrebne korake kako bi se izvršila naplata dugova iz prethodnog razdoblja te u što kraćem roku treba donijeti provedbene pravilnike kojime će se utvrditi način plaćanja i izvješćivanja kao i nadzor nad provođenjem ovog Prema tome, ja u to ovaj čas vjerujem i čini mi se da će se to moći riješiti. Što se tiče kazni mi smo zaključili da su one koje su regulirane člankom 125a. od 500 tisuća do milijun kuna da su u ovoj situaciji primjerene jer to se odnosi znači na društva a na odgovornu osobu od 30 do 50 tisuća kuna. to je prva situacija koja rješava se ovim zakonom. Druga situacija kao što je bilo rečeno, ne znam je li bilo rečeno, nisam čuo da liječnička povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zamjenjuju se ovlaštenim doktorima u cilju osiguranja bolje operativnosti i olakšanja komunikacije između izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i ovlaštenog doktora. Treća situacija odnosi se na Zakon o medicinskoj oplodnji. Kaže: "Dopunom članka 16. važećeg zakona uređuje se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti.". Četvrta situacija, predlaže se da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigura plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti a ne samo za njihovo bolničko liječenje jer znamo da psihijatrijski bolesnici zahtijevaju kontinuiranu i dostupnu specifičnu konzilijarnu i primarnu zdravstvenu zaštitu. Peta situacija koja se uređuje predloženim zakonom uređuje se da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za primarnu laboratorijsku dijagnostiku. I šesta o kojoj je govorio i kolega Milinković radi provedbe informatizacije u zdravstvu uvedena je nova iskaznica zdravstveno osigurane osobe tzv. pametna kartica. I dodat ću jedan zaključak koji se odnosi na onu prvu situaciju koja kaže da smanjenom stopom naplaćene funkcionalne premije osiguranja, od obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i redovitom uplatom ostvarili bi se prihodi od 518 milijuna 800 tisuća kuna odnosno 18 tisuća 800 kuna više na godišnjoj razini. HDZ će podržati predloženi zakon. ja ću isto kazati da se smanjenom stopom sa 10 na 7% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i naglašavam, podvlačim redovitom uplatom ostvarili bi se prihodi za nešto malo manje od 19 milijuna kuna na razini jedne poslovne godine. Na taj način postiže se dvostruki učinak. Prvo, usklađuje se postotak izdvajanja koji zapravo postaje sukladan stvarnim troškovima za zdravstvenu zaštitu ozlijeđenih u prometnim nezgodama što je već prethodno kolega i I drugo, redovitost uplate propisanih sredstava od strane osiguravajućih društava do svakog 10. dana u mjesecu što do sada nije bio slučaj a što je zapravo nedopustivo. Isto tako, dilema koju je izrekla i uvažena zastupnica gospođa Čuhnil evo odgovora zapravo sa provedbenim propisima koji će ustvrditi, utvrditi te načine plaćanja i izvješćivanja kao i nadzor nad nad provedbom zakona omogućiti će Ministarstvu financija naplaćivanje dugovanja iz prethodnih razdoblja. Nadalje, ovim zakonom je zapravo izvršena i brza implementacija Zakona o medicinski Nadalje, vrijednost ovih izmjena i dopuna je i da će HZZO osigurati plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za kompletno liječenje kronično psihijatrijskih bolesti a ne samo za njihovo bolničko liječenje kao što to nije bio slučaj do sada. Kontinuirana i dostupna zdravstvena skrb na svim razinama zdravstvene djelatnosti ovim bolesnicima omogućava dužu remisiju, time i dulju radnu sposobnost ali jednostavno isto tako i rjeđu potrebu za hospitalizacijama a to u konačnici ne samo da smanjuje troškove liječenja liječenja i bolesti već je vrlo važno reći i podiže ukupnu razinu kvalitete života ovih bolesnika jednako kao i članova njihovih obitelji što ni na koji način ne želimo zaboraviti odnosno potrebno je to stalno isticati. Višestruku korist kako za samoga bolesnika tako i za državu imati će također i pametna kartica čiji je konačni cilj doktor bez papira, to znači velike uštede i u novcu i u vremenu. Dakle, kao bitan dio informatizacije sustava pored svih važnih informacija o samom pacijentu nema više uputnica i recepata, krati se administriranje od čega u u konačnici korist izvlači i pacijent i struka a definitivno onda imamo znak jednakosti država. Stoga ovo su važni razlozi radi kojih ću zdušno podržati donošenje ovih izmjena i dopuna zakona. Hvala lijepa. **Šeks, ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče. Ja sam dio ove rasprave i slušao na televiziji, ispričavam se jer sam bio na jednom bitnom sastanku pa nisam došao na početak. Bilo je postavljeno pitanje zašto smanjenje sa 10 na 7%. Mislim da je i to državni tajnik rekao, jer stvarni troškovi liječenja od prometnih nezgoda koji su dakle se desili u prometu ili u automobilu stvarni troškovi liječenja tih pacijenata moraju ići preko osiguravajućih društava i oni na godišnjoj su razini na negdje oko 200 milijuna kuna. Mi smo sa 10%-tnom naplatom od naplaćene, ukupno naplaćene funkcionalne premije sa 10%-tnim iznosom došli do, po izračunima, do cifre oko 240, 250 milijuna kuna. I zbog toga smo dakle nakon analize prihvatili i sugestiju osiguravajućih društava da smanjimo to na realnu stopu. Oni su tražili 5%, mi smo ipak zaključili da je to 7%. Ali jedan bitan podatak zašto smo tijekom reforme zdravstvenog sustava išli na ovakav vid plaćanja liječenja onih koji su nastradali u prometnim nezgodama i to što smo prošle godine uspjeli naplatiti od tih 200 milijuna kuna samo 60 milijuna kuna i imali 2300 sudskih sporova sa osiguravajućim društvima i koja su često odlazila u zastaru i zato smo se odlučili kao i većina zemalja Europske unije, da dakle određeni postotak naplaćene funkcionalne premije ide direktno u državni proračun, odnosno direktno u zdravstveni proračun. Pa sam se ja znao našaliti da ćemo i na taj način sudjelovati u reformi pravosudnog sustava i da ćemo rasteretiti sudove od ovih 2300 Što se tiče ponovljenog prekršaja, mi imamo kazne za pravne osobe dakle od 500 do milijun kuna. Dakle, predmnijevam da bi ajde prva nekakva kazna mogla biti 500 tisuća kuna, a svaka druga bi morala biti sukladno ponovljenom prekršaju i veća. Ono što, kada smo donijeli ovaj zakon onda ste vidjeli u medijima često se se moglo čuti da će police, a od osiguranja od automobilske nezgode biti povećane, dakle biti skuplje sukladno ovom zakonu. To se na sreću naših građana, pa reći to i Vlade Republike Hrvatske, nije desilo jer osiguravajuća društva u sklopu tog obveznog osiguranja od automobilske nezgode do ovoga zakona je imalo itekako koristi, a plaćanje odnosno financiranje liječenja, plaćanje liječenja onih koji su nastradali u prometnim nezgodama je neopravdano išla na teret državnog proračuna odnosno na teret 15% doprinosa koje svatko od nas zaposlenih izdvaja. A još jednom napominjem to, i ta liječenja moraju plaćati osiguravajuća društva i na godišnjoj razini je to negdje oko 200 milijuna kuna. I još jednom napominjem vrlo bitan podatak, mi smo tijekom godina uspjeli naplatiti između 50 i 60 milijuna kuna. Nažalost, neka osiguravajuća društva se nisu, ću to tako, odazvala svojim obvezama sukladno ovom zakonu. Mi smo zatražili od Ministarstva financija i od Financijske policije i od HANFA-e da prekontrolira to sve i očekujemo ovih dana naplatu zaostataka sedam osiguravajućih društava. Želim to vrlo javno ovdje reći, sedam osiguravajućih društava, pa ako treba i dati nazive tih tvrtki. Sedam osiguravajućih društava ih nije nikako od 1.1. od 1.1. plaćalo tu 10%-tnu funkcionalnu premiju na teret odnosno u državni proračun, a 4 mislim da je 4 polovično. To vam je negdje oko 80 milijuna kuna. I ja sam razgovarao i sa ministrom financija i sa šefom Financijske policije da u sljedećih mjesec dana dakle malo žustrije pristupe naplati, prisilnoj naplati tih negdje oko, do sada 80 milijuna kuna. Zahvaljujem se. Mislim da sam spomenuo sada sve ovo što se u sklopu ovoga zakona smo i riješili neke nedoumice koje su osiguravajuća društva koristila da ne uplaćuju u državni proračun. Smatram da smo ovim Izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dakle anulirali neke eventualne nepoznanice koje su osiguravajuća društva koristila da ne uplaćuju 10%-tnu premiju od naplaćene funkcionalne premije od automobilske odgovornosti. Hvala vam Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sati sa raspravom Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, prvo čitanje. A predviđeno je da bi oko 10,30 glasovali o svim raspravljenim točkama dnevnog reda, ovim prijedlozima zakona, osim proračuna kojeg bi išli na glasovanje u petak, po mogućnosti što ranije, 9,30, 10 sati. Sutra u 9,30 sa raspravom o Prijedlogu zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu.

Hvala.